**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku. To je - Konačni prijedlog zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, drugo čitanje, PZE br. 149 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta zakona primili ste u pretince. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Ovaj zakon predlažemo kao novi zakon, naime pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija su bili u okviru KZ-a, odnosno ZKP-a uređeni, no međutim smatramo da ih je bolje urediti posebnim zakonom, a radi se o tematici koja je po svom sadržaju i učinku vezana jednu na drugu. Naime, pravne posljedice osude nastupaju danom pravomoćnosti odluke kojom je utvrđeno počinjenje kaznenog djela i izrečena kazna. Pravne posljedice osude traju određeno vrijeme, rehabilitacija nastupa protekom određenog vremena nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne, a da bi se ovi podaci utvrdili vodi se kaznena evidencija pa je logično i opravdano da ova tematika bude obuhvaćena jednim zakonom. Isto tako, ovaj zakon je obuhvatio i našu obvezu da se uskladimo sa međunarodnim ugovorima, odnosno Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja Europske unije o vođenju kaznenih evidencija i razmjeni podataka iz kaznene evidencije. mi smo ovdje predvidjeli vođenje kaznenih evidencija i podatke iz kaznene evidencije na razini općeg uvjerenja i na razini posebnog uvjerenja. Opće uvjerenje dostavlja se na zahtjev točno određenih tijela i u određenim uvjetima. Posebno uvjerenje je ono koje sadrži ograničene podatke iz kaznene evidencije za točno propisanu i određenu svrhu. Ono što je najznačajnije, što je između dva čitanja pobudilo najviše rasprave je ovaj članak 14. koji predstavlja iznimku od općeg načela da nitko nema pravo zahtijevati od građanina da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti osuđivanosti ili neosuđivanosti. Mi smo ovdje stavili iznimku, opravdavamo ju višim interesom zaštite u posebnim vrstama kaznenih djela. predvidjeli smo mogućnost da ako se radi o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte sa djecom poslodavac može, uz suglasnost osobe za koju se podaci traže, ovo govorim zato što naravno treba postojat suglasnost osobe da bi netko zahtijevao da se dostave dokazi o neosuđivanosti ili osuđivanosti, zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz članka 13. stavak 4. ovoga zakona. Dakle, na poslodavcima je da odluče da li su oni poslovi za koje daju oglas da li su to poslovi koji podrazumijevaju redovite kontakte s djecom i da li im je u interesu da se na takve natječaje jave osobe koje su osuđivane za takvu vrstu kaznenih djela. Bit ove odredbe je da je ona zapravo preventivna jer zaključujemo da osoba koja jest u evidenciji evidentirana kao počinitelj kaznenih djela na štetu djece neće se ni javit na takav natječaj jer naravno ne može donijeti uvjerenje o svojoj neosuđivanosti za takva djela jer je u evidenciji. To je odredba koju smatramo najboljim mogućim uređenjem u okolnostima načela da nitko nema pravo tražiti podatke o neosuđivanosti ili osuđivanosti građanina te s druge strane potrebe da se djeca kao najranjivija grupa društva zaštite na najbolji Mi smo osim ovoga uredili i posebnu glavu koja se tiče dostave podataka u međunarodnim međunarodnim evidencijama. Tu smo prihvatili, inkorporirali okvirnu odluku Vijeća Europe o organizaciji, sadržaju razmjene podataka iz kaznenih evidencija između država članica i o uspostavi europskog informacijskog sustava kaznenih evidencija, odnosno tzv. ECRIS-a. Dakle na razini Europe vodi se kaznena kaznena evidencija koja omogućava razmjenu podataka na europskoj razini i naravno da će naše članstvo u EU biti ovdje takvo da će nam omogućiti, a mi već sad stvaramo uvjete za to, odnosno stupanjem na snagu ovog zakona bit ćemo u prilici razmjenjivati te podatke i na europskoj razini. Mi smo odlučivali i o odredbama o rehabilitaciji, naime rehabilitacija je vrijeme koje je potrebno potrebno da se nakon izricanja kazne osobi koja je osuđena uspostave ona statusna prava koja imaju i sve ostale osobe koje nisu osuđivane. To vrijeme propisuje se zakonom. Mi smo intervenirali utoliko što smo za ova djela kaznena o kojima govorimo na štetu djece udvostručili vrijeme rehabilitacije. Dakle, i time smo dali akcent na na nužnost da se težina ovih kaznenih djela mjeri i time što će vrijeme za rehabilitaciju duže trajati. Bili su prijedlozi da se i nakon udvostručenja još više produže ovi rokovi za rehabilitaciju. No međutim, takve prijedloge nismo prihvatili jer smatramo da je …/Govornica se ne razumije./… rehabilitacijskog roka dovoljno, a da opet moramo na nekoj razini zadržati onu temeljnu odrednicu našeg kazneno-pravnog sustava a to je realna ili koliko je god moguća rehabilitacija počinitelja kaznenih djela u društvo na način da im pružimo priliku da se kao ostali građani koriste svojim pravima. Evo to je uglavnom ono što je bilo istaknuto. Nismo posebno intervenirali u tekstu u odnosu na ono što smo predložili u prvom čitanju. Nomotehnički smo dodali pojmove oproštajna i zastarjela kazna uz članak 2. stavak 3. Ovo informacijske smo ispravili i naravno odredili smo da zakon stupa na snagu 1. siječnja 2013. jer je i ovaj prijedlog zakona posljedica potrebe da se uskladi sa glavnim Kaznenim zakonom koji tada stupa na snagu. Evo hvala vam. Gospodine potpredsjedniče, uvažena zamjeniče. S obzirom da je ovo drugo čitanje ovog zakona svest ćemo svoje primjedbe odnosno prijedloge na svega onih par članaka koji ste, od kojih ste i vi spomenuli neke kao članke oko kojih je bilo najviše prijepora odnosno rasprava. Međutim, niste spominjali članak 12. koji je po mome ako ništa drugo barem malo čudnu neku odredbu propisuje, pa između ostaloga osoba može samo razgledavati opće uvjerenje ali ga ne može dobiti. Obrazloženje koje nudi predlagatelj stvarno ima smisla s obzirom da živimo u okruženju nekog hajmo čak reći iskreno i nekog divljeg kapitalizma gdje bi se onda stvarno moglo desiti da poslodavac pod izlikom ne mogu ja dobit za tebe, ali možeš ti pa si mi dužan donest takvu kopiju. Pa kad uzmemo i aspekt resocijalizacije ljudi koji su izvršili neka kaznena djela onda ovo donekle ima smisla. Veći je problem je sa člankom 14. koji iskreno rečeno, koliko god puta sam ga čitao ne mogu se otet dojmu da je prilično nespretno sročen. Jer između ostaloga kaže da nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. To govori stavak 1. Stavak 2. navodi neke iznimke, odnosno konkretno samo iznimku kad je riječ o osobama koje pokušavaju zasnivati radni odnos ili im se povjeravaju poslovi čije obavljanje podrazumijeva preduvjete kontakta i s djecom. Meni preostaje sad, se ne razumije./… ali što je sa Zakonom o državnim službenicima gdje sam zakon izrijekom u članku 49. za prijem u državnu službu ne mogu biti primljene navodi koje sve osobe ne mogu biti primljene u državnu službu, pa navodi da su to osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili su osuđene za kaznena djela i sad ih navodi protiv života, tijela, slobode Republike Hrvatske itd. Kako će kandidati za prijem u državnu službu dokazati svoju neosuđivanost kad po ovom zakonu, po članku 14. to ispada mi nespojivo. Ako sam nešto krivo povezao tu, bilo bi mi drago da me razuvjerite, mada konzultirao sam se i sa kolegama između ostalog pravnicima koji mi tvrde da je isto tako kako sam ja to kao laik pročitao. Što se tiče članka 13. točke 4. sugestija ljudi koji bolje prate kaznene zakone kažu da bi tu trebalo uvrstiti i članak 173. Kaznenog zakona, odnosno zloupotreba opojnih droga. Primjer koji navode da bi što slikovitije ovo opisali, ovu situaciju ispada da malo je izbanalizirani i možda malo i pretjeran. Ali recimo djelo koje je relativno rijetko, netko tko je osuđen za međunarodnu, organizaciju međunarodne prostitucije može, ne može bit u stvari zaposlen u školi ali zato diler droge praktički ispada da može. Čak štoviše prijedlog je da se katalog proširi sa glavom 13. Kaznenog zakona ili barem da se kazneno djelo iz članka 173. uvrsti u to. Što se tiče članka 19. koji je ako se ne varam propisuje rehabilitaciju to ostavljam svakom. I sama gospođa zamjenica spomenula tu da je bilo prijedloga svakakvih, odnosno bilo je prijedloga koji nisu usvojeni. Ja i dalje stojim pri stavu pa makar me netko procijenio krajnje konzervativnim, ali za neka djela nikad ne treba nastupit rehabilitacija ni bilo kakav oblik zastare, opraštanja ili ne znam čega, prvenstveno tu mislim na pedofiliju i bez obzira što je teško za vjerovati da će netko nakon proteka roka rehabilitacije tražiti posao u dječjem vrtiću to nikad nije isključeno. I ne vidim zbog čega bi uopće takva, to vjerujem da bi se svi ovdje složili da je to vjerojatno najteži oblik i zbog čega onda tu ne primijeniti i najdrastičniju najdrastičniju mjeru da jednostavno za takve stvari ne može biti nikakvog roka rehabilitacije. Ima još nešto što nema u ovom zakonu, ali što što smatram da bi trebalo biti a to je nadzor osuđenih pedofila nakon izlaska na slobodu. S obzirom da naše pravosuđe nije umreženo i da netko nakon nekog takvog djela ili odsluženja kazne vrlo vjerojatno će promijeniti i sredinu pa ode živjeti u neki drugi grad, neki veći grad, npr. Zagreb, teško da će itko znati za ta njegova djela otprije. Zbog čega ne bi po ugledu na neke druge europske zemlje uveli obavezu da on mora prijaviti svaku promjenu svog boravka i da ima neku obavezu javljanja. Neke zemlje su otišle toliko drastično da recimo svaka tri mjeseca se mora prijaviti, pojaviti u policijskoj upravi i prijaviti svaku svoju promjenu. Ne mora to biti tri mjeseca, ali mislim da 6 mjeseci je sasvim u redu. Hvala. Replika, poštovani Draženko Pandek. prijedlog Zakona o probaciji gdje upravo na tom tragu se dakle ide ukoliko su propisane određene pravne posljedice osude ili dakle osuda sa zaštitnim nadzorom koja bi se dakle primjenjivala i u ovom slučaju tada bi ti uredi za probaciju bi bili zaduženi da puno bolje nego dosad, što je bilo dosad, vode brigu upravo o tome što vas zabrinjava.

Ne slažem se tamo, mislim da postoji prostora da se to uvrsti u ovaj zakon. Na kraju krajeva čut ćemo i vjerojatno i gospođu zamjenicu oko toga. Hvala vam lijepo. Sada će stajališta kluba HDZ-a iznijeti poštovana kolegica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će donošenje ovog Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. Naravno mi smo već iskazivali zabrinutost i dvojbu zašto ovog zakona nema i prije, ali evo biti će na vrijeme iz razloga što smatramo da ovo područje zaista zahtijeva jedno temeljito normiranje posebnim zakonom. Naime, kao što znamo dosada je sa nekoliko odredaba Kaznenoga zakona i Zakona o kaznenom postupku bilo ovo određeno, ali svakako A radi se o s jedne strane o tome da evidencija mora postojati u službenom registru. Jednako tako radi se o tome da se svakome onome tko je odslužio izrečenu kaznu kaznu osigura njegovo osnovno ljudsko pravo da ga za to nitko ne može prozivati i da se on smatra građaninom sa svim pravima kao i svaki drugi građanin. Stoga mislimo da je dobro da se ovaj zakon donese. Bilo je puno govora i o tome u javnosti o registraciji osoba koje su počinile kazneno djelo na štetu djeteta, pogotovo u sferi spolnih delikata, dakle kolokvijalno rečeno pedofila zbog zaštite djece i njihovog zabrane pristupanja određenim poslovima ili djelatnostima gdje bi dolazili u doticaj sa djecom. Stoga smatramo da je u ovom zakonskom tekstu dobro da se on uskladio sa europskim zakonodavstvom, sa Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja i da je u odnosu na počinitelje ovih kaznenih djela udvostručio rehabilitacijski rok i jednako tako da je odredbom članka 13. stavkom 4. sasvim jasno odredio koja su to, točno nabrojao koja su to kaznena djela iz evo Kaznenog zakona da tako kažem budućeg koji će stupiti na snagu i ovoga sada sada važećeg i postojećeg Kaznenoga zakona. Jednako tako uveo je i iznimku od toga da nitko nema pravo zahtijevati od građanina da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti osim iznimno, evo i to je taj slučaj, kada se radi o zasnivanju radnog odnosa ili ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom kada poslodavac može zatražiti podatak o kažnjavanosti za ova specifična kaznena djela, ali uz suglasnost osobe za koju se podaci traže. I tu je ta iznimka, mislim da je zastupnik Novak izrazio dvojbu kako će se kako će se provesti ova zabrana zapošljavanja u državnim službama za osuđivane osobe za neka kaznena djela kada nitko ne može zatražiti izvadak iz evidencije o kažnjavanju. Ali to je riješeno na različit način. Evo zakon to predviđa to je i dosadašnji predviđao dakle u članku 11.govori o dostavljanju općeg uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije pa između ostaloga kaže da ministarstvo dostavlja opće uvjerenje na zahtjev i pod jednom točkom kaže nadležnog državnog tijela kada se radi o povjeravanju određeni poslova i zadataka u državnoj služi, za osobu. Dakle jedini jedini poslodavac odnosno jedino država kao poslodavac ima pravo zahtijevati izvadak iz kaznene evidencije da bi vidjela da je osoba koja se želi zaposliti ali ja tu ne bih rekla baš ovako kako je zakon stipulirao za određene poslove, već praktički za sve poslove državnog službenika država ima pravo zatražiti podatke o kažnjavanju odnosno nekažnjavanju. Ima tu jedna dvojba o kojoj sam ja već govorila međutim predlagatelj zakona na to nije obratio pozornost. Meni se čini da ona nije nije pravedna odnosno da na neki način domaće poslodavce u bolju ili goru situaciju stavlja … kako hoćete. Dakle kaže se da nitko ne može zatražiti podatak o svome o svome kažnjavanju ili nekažnjavanju osim ako se osoba ako je to potrebno osobi radi zapošljavanja ili za inozemstvo ili za međunarodnu organizaciju. Na taj način proizlazi da ukoliko se osoba zapošljava kod stranog poslodavca ili negdje u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji odnosno da oni imaju pravo provjeravati naše građane i tražiti od njih odnosno od registra jesu li ili nisu kažnjavani, a istovremeno to domaći poslodavac ne može. Pa ja ako sada do apsurda to dotjeram da još jedina domaća banka jest Poštanska banka onda Poštanska banka kada nekog zapošljava neće moći provjeriti jel on možda netom izašao iz zatvora, odslužio kaznu za tešku pronevjeru ali će recimo ne znam Splitska banka koja je u vlasništvu stranom ili sve druge banke u Hrvatskoj koje su u stranom vlasništvu to moći učiniti. Evo mislim da je i na to trebalo isto obratiti pozornost. I još još nešto, a to je ovi podaci ja sam vidjela da je predlagatelj odgovorio da nije tu primjedbu uzeo u obzir, a to je primjedba koja kaže da će ministarstvo trgovačkim sudovima ovlaštenim za upis u sudski registar dostaviti posebno uvjerenje koje sadrži podatke o izrečenoj sigurnosnoj mjeri zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti osobi osnivača ili osobi ovlaštenoj za zastupanje. Dakle to će obvezno dostaviti sudskom registru. Međutim za obrtnike ili osobu ovlaštenu za zastupanje ili predstavljanje drugih pravnih osoba primjerice ustanova to kaže da može učiniti. Ne vidim ama baš nikakav razlog zašto bi bila obveza dostavljanja u sudski registar, a ne obveza u ove druge registre što znači da će to za ustanove značiti da će se tamo moći zaposliti onda netko a da oni koji ga primaju ili imenuju na čelnu funkciju tu ustanovu ne znaju da je je on ima neku izrečenu sigurnosnu mjeru. Obrazloženje predlagatelja je da mogu postojati neki registri za koje oni uopće ne znaju, međutim mi jako dobro znamo gdje se vodi registar obrtnika i jako dobro znamo gdje se vodi registar ustav, a znamo bogme i gdje se vodi registar udruga jer se može netko i kao čelnik udruge javiti i pri tome kupiti sredstva iz državnog proračuna itekako, a da istovremeno ima izrečenu sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja nekih poslova za koje nitko živ ne zna. Zato po mome mišljenju po mišljenju kluba HDZ-a u ovom stavku 3.članka 13.nipošto ne smije stajati izraz može nego mora stajati izraz će, dakle da će obavezno dostavljati to registrima registrima u kojima se vodi popisi tih pravnih osoba odnsono osoba koje bi tamo nešto radile a imaju izrečenu sigurnosnu mjeru, tim više što smo malo prije raspravljali o Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela gdje je upravo stipulirana formulacija da će se dostaviti registrima u kojima su registrirane te pravne osobe. Dakle sada u jednom zakonu za isto područje imamo propisano obveznost dostavljanja, a u drugome imamo jednu fakultativnost dostavljanja ne znam pod kojim kriterijima i kako će to ministarstvo procijeniti kada bi dostavilo a kada kada ne bi dostavilo. Dakle u tom smislu makar amandmanski u ovaj stavak 3.članka 13.bi svakako bi trebalo intervenirati. Evo to su glavne primjedbe na ovaj konačni tekst. Inače njega ćemo podržati. Mislim da ovo područje treba normirati. Rekla bih samo još nešto o pravnoj posljedici osude. Sadašnji zakon ovaj prijedlog zakona jednako kao i dosadašnja odredba u tekstu Kaznenog zakona propisuje da pravne posljedice osude zbog počinjenog kaznenog djela se mogu propisati samo zakonom. točno. Mi imamo niz zakona u kojima se zapravo propisuju pravne posljedice osude, dakle ne u Kaznenom zakonu da se određuje određena kazna koja ima za pravnu posljedicu nastupanje nekih zabrane itd., ali imamo niz zakona koji propisuju da se ne može netko zaposliti da ne može promijeniti ime, da ne može da ne može dobiti azil, da ne može dobiti državljanstvo, da se ne može baviti prometom oružja itd. jedan cijeli niz dozvola koje zaprečavaju osobama kažnjenim odnosno osuđenim za određena kaznena djela neko ostvarivanje nekoga prava. Naglašavam, možda je prošlo neprimijećeno da je do sada u KZ-u bilo određeno koje su to pravne posljedice osude koje se mogu propisat pa je to bilo prestanak radnog odnosa, prestanak obavljanja određenih poslova, gubitak vojnog čina, oduzimanje državnih odličja i priznanja i mogu nastupit samo onda ako ih je počinitelj ta kaznena djela počinio sa namjerom i ako je osuđen na kaznu zatvora u u trajanju od najmanje jedne godine. Dakle bili su neki uvjeti kada i kako se mogu propisat posebno dodatne pravne posljedice osude i kaže da zabrana preuzimanja posla u državnoj službi prestaje 5 godina nakon nastupanja pravne posljedice. Sada je rečeno ovim zakonom, dakle ostavljena je nadaleko šira mogućnost, rečeno je da se one moraju propisat zakonom i da pravne posljedice osude prestaju najkasnije 10 godina nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne zatvora. Mi smo vidjeli da smo nedavno donosili i zakone ovdje, odnosno imali ih u prvom čitanju gdje se primjerice brani nekome zapošljavanje pa i onda kada je prekršajno kažnjen i ujednačenost u zakonodavstvu bi svakako trebalo poštivat, dakle da se na prekršajne sankcije ne odnose daljnje tako teške posljedice iz razloga što je upravo nešto u prekršajnoj sferi ako smo dobro procijenili težine i dobro ih smjestili zakonima u prekršajnu, odnosno kaznenu sferu upravo zato u prekršajnoj sferi jer se radi o manjem društvenom zlu koje onda ne bi kasnije trebalo povlačit za sobom tako teške posljedice osude, a u ovom slučaju prekršajne kazne. Evo to su neke dileme, ali u cjelini ovaj ćemo zakon podržati. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lovrin, spominjali ste moju raspravu u onom dijelu vezano za zapošljavanje u državnim službama. Meni je normalno kad se netko ide zaposlit da mora pribavit sve ono što dokazuje, znači svjedodžbu, radnu knjižicu, sve to skupa pa neka je logika da ako se tu traži nekažnjavanje da onda mora pribaviti i dokaz o vlastitoj nekažnjavanosti. I jasno mi je da je člankom 11. propisano da će to ustvari odradit država, ali mi je to malo sve skupa, čisto aludiram na to da je sve skupa malo da ne kažem nespretno formulirano. Sama formulacija tih članaka mislim da baš nije previše u redu. Hvala. donekle se mogu složiti s vama. Zapravo dosta je nesistematično rečeno, sada proizlazi da će biti dozvoljeno državi da pita iz registra, dakle iz kaznene evidencije bit će dozvoljeno državi, za potrebe rada u inozemstvu ili što god i međunarodnoj organizaciji. Dakle mi stavljamo njih u rang prava sa državom i poslodavcu poslodavcu u odnosu na poslove koji imaju veze sa djecom za određena djela kaznena. Međutim ono na što dugo ukazujemo, evo vi znate da potvrdu o nekažnjavanju se ne ne smije tražit od građanina, ali se itekako traže potvrde da se protiv građanina ne vodi kazneni postupak i ja mislim da je to potpuno izlišno, nepotrebno i zapravo može dovest do teške teške zapravo dezinformacije. Zašto, zato što u praksi izgleda ovako. Mi nemamo umrežene podatke o vođenju kaznenih postupaka na svim sudovima u Hrvatskoj. Vi ako se zapošljavate u Zagrebu tražit će poslodavaca da donesete recimo potvrdu da se protiv vas ne vodi kazneni postupak i donest ćete, predmnijevat će se da je to neki od sudova u Zagrebu i vi ćete od Općinskog kaznenog suda ili Županijskog u Zagrebu donijet potvrdu. Međutim istovremeno se protiv vas može vodit kazneni postupak u Splitu, Sisku ili ne znam gdje. Nitko vas to neće pitat i tražit ili biste morali donijet potvrdu od svih sudova u Republici Hrvatskoj što bi bilo enormno opterećenje za građane, ali jedino tada bi ta informacija zaista bila informacija o tome da se protiv građanina ne vodi kazneni postupak. Zato mislim da dok je ovakva situacija neumreženosti da je to potpuno izlišno tražiti jer može biti neistinito.

U drugom čitanju ovaj prvotni prijedlog zakona nije pretrpio značajnije izmjene dakle osim u članku 2. stavak 3. u pogledu završnih i prijelaznih odredbi koje nisu suštinske, stoga je do sad i bilo očekivano da i to što se pokazalo da će dosadašnje rasprave kako se to popularno kaže biti donekle kompilirana rasprava iz prvog čitanja. Kao i što je istaknuto u prvom čitanju, dobro je da se zakonske odredbe kojima se regulira ova materija izdvoje u poseban zakon te da se odredbe o sadržaju i vođenju kaznene evidencije, dakle upisu, davanju i brisanju podataka iz kaznene evidencije uglavnom urede u posebnom zakonu. Donošenjem zakona u predloženom tekstu se i vrši istraživanje istraživanje pozitivnih zakonskih normi … i Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece o seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te s propisima Europske unije o vođenju kaznene evidencije, o razmjeni podataka iz te evidencije. Ovdje je dobro iskorištena prilika da se donošenjem ovog posebnog zakona ispravi postojanje određene, rekao bih pod normiranosti, koja je u ovom području postojala jer je do sad sveukupno 6 članaka odredba Zakona o kaznenom postupku i Kaznenog zakona regulirana ova tematika, a dalje je dakle bila razrađivana Pravilnikom o kaznenoj evidenciji. Svakako je bolje rješenje da se zakonom kao propisom, dakle višeg ranga detaljnije propiše mogućnost i uvida u kaznenu evidenciju, ustrojstva, vođenje, sadržaj, mogućnost dostave podataka i ostala pitanja dakle vezano uz tu materiju prvenstveno rekao bih zbog važnosti tih pitanja. Iako pravne posljedice osude mogućnost korištenja podataka iz …/Govornik se ne razumije./… ne spadaju same po sebi u kazneno-pravne sankcije one, mislim da se možemo složiti imaju svojevrsni penalni učinak koji se manifestira bilo primjerice zabrani obavljanja određenih poslova ili u svojevrsnoj stigmatizaciji počinitelja kaznenog djela koje donekle omogućavaju u kasnijim normalnom životu kao dakle da kaznenog djela nije bilo. Osnovni cilj vođenja kaznenog postupka izricanju kazneno-pravnih sankcija bi naravno trebalo bit reformiranje počinitelja kaznenog djela i njegova resocijalizacija, duži rokovi rehabilitacije, mogućnost nastupanja različitih pravnih posljedica osude se mogu realno pojaviti kao prepreka tom cilju. Jer kao što je istaknuto osuđene osobe dobivaju svojevrsnu stigmu. Onemogućuje im se da se uključe u društvo kao punopravni članovi društva i na taj način one imaju, možda ih se može na neki način spriječiti ukoliko imaju stvarnu volju popraviti se da ponovno postanu uzorni članovi zajednice i dakle, da nastave sa životom prije počinjenja kaznenog djela. No, treba ipak naglasiti da sve češće pojavnost naročito teških oblika kaznenih djela u kojima je jasno da počinitelji pokazuju pa rekao bih potpuni prezir prema društvenim normama koje krše, prama pravnom poretku u cjelini i prema ostalim članovima društva koji poštuju taj pravni poredak a očito je da počinitelj određenih kaznenih djela smatraju ostale, dakle koji takva djela ne čine i koji poštuju pravni poredak osobama koje treba išišati, kao ovce iskorištavati tjeraju nas, dakle da shvatimo da postoje i takve osobe počinitelji kaznenih djela ili delikventi koje je jednostavno nemoguće resocijalizirati. Društvo se jedino može i treba od takvih delikvenata efikasno zaštiti na način da im upravo onemogući počinjenje kaznenih djela i opravdano je da se radi ostvarenja specijalne prevencije omogući čim duži uvid u kriminalnu prošlost takvih osoba, te da to sprječavanje tih osoba da uopće dođu na situaciju da ponovo počinje kazneno djelo traje čim duže. Pored počinitelja i najtežih oblika kaznenih djela u tu skupinu svakako trebaju spadati i osobe koje su dobile povjerenje ili oni kojima je povjerena odgovorna društvena služba odnosno dužnost, a taj svoj položaj ili dužnost su teško zloupotrijebili za počinjenje kaznenih djela. Kad govorim o tome posebno mi u glavi zvone recentni navodi iz diska recimo o curenju informacija koji ukazuju na spregu i ispremreženost najodgovornijih službenika iz represivnog i obavještajnog aparata i klasične mafije, pa i uticajnih političara za koje postoji sumnja da su upleteni u korupciju. Jer ukoliko su istinite informacije da su tajni podaci o razvoju istraga protiv tzv. stupova društva, utjecajnih političara ili osoba da tako kolokvijalno nazovem mafije curili da bi im se omogućilo tim političarima i tim mafijašima da preveniraju istrage i da opstanu na svojim položajima kojima upravljaju životima čak i stotina tisuća drugih tada se dovodi u pitanje funkcioniranje, opstanak čitavog društva u cjelini. Pored materijalne štete društvena šteta je rekao bih nemjerljiva, veća od života. Kod takvih delikvenata očito padaju u vodu sva plemenita i opravdana nastojanja prema rehabilitaciji i resocijalizaciji kao prvenstvenom cilju kaznene politike kakav bi onaj trebao biti. Čitajući te komentare čitatelja tog tiska u povodu tih natpisa najčešće njihove asocijacije bilo su izrazito radikalne i rezultne metode prevencije koje sa rehabilitacijom nemaju baš nikakve veze. Stoga smatram da bi trebalo reći da u slučajevima korupcije počinjenih obnašanjem javne službe ili dužnosti isto kao i kod zaštite djece javni interes da podaci o počiniteljima budu poznati onima kojih se to tiče. Dakle, kao i u ovom slučaju i u članku 14. interes društva preteže nad potrebom da se osuđene osobe omoguće što lakši povratak u društvo. U pogledu određenih vrijednosti koje štite ne mogu se dopuštati rizici koji postoje od recidivista. I s tom mišlju bi se stvarno trebali voditi prilikom promišljanja o daljnjem razvoju materije u budućnosti. Zbog svega navedenog jasno je treba pronaći dobru mjeru između obilježavanja počinitelja kaznenog djela koja bi vodila onemogućavanju povratka u društveno okruženje i nužne potrebe društva za zaštitu recidivista. Dakle, u počecima razvoja kaznenog prava rehabilitaciji se nije poklanjala prevelika pozornost ali naravno daljnjim razvojem materije došli smo do rješenja da se dopušta brisanje samo vaših osuda a kasnijim razvojem i prema modelu pune, tzv. pune rehabilitacije. U odnosu na prijašnja rješenja sada u ovom prijedlogu zakona rokovi rehabilitacije se donekle produžuju što nalazi svoje opravdanje u pojavama kao što sam govorio o teških kaznenih djela, jačoj potrebi društva za zaštitom od delikvenata recidivista. Dakle, to klatno koje se sad zanjihalo od onog modela apsolutnog nepriznavanja rehabilitacije i doživotne obilježenosti počinitelja kaznenih djela do blagog ili blažeg odnosa prema delikventima i inzistiranju, dakle da je prvenstvena zadaća kaznenog sustava resocijalizacija sad se opet rekao bih opravdano malo vraća nazad. Prepoznavši dakle društvenu potrebu da se smanji taj, možda pretjerano blagi odnos prema delikventima zbog učestalosti težih oblika kaznenih djela kod kojih počinitelji, dakle pokazuju upornost i prezir prema onom dobru koji se štiti odredbama Kaznenog zakona. Da svakako treba naglasiti opet i u svjetlu nekih prijašnjih rasprava da prevladavajuće mišljenje nije nije dobro da prevladavajuće mišljenje skrene prema atribuciji kao svrhi kažnjavanja jer bi to imalo značajan retrogradni i kontra produktivni učinak. Rast kriminaliteta općenito kao i veća učestalost određenih, dakle težih oblika kaznenih djela na žalost su samo vanjske manifestacije Tu bolest u velikoj mjeri upravo uzrokuju oni pojedinci koji su se nametnuli kao pod navodnicima stupovi društva ili su postavljeni kao čuvari, a ustvari predstavljaju rad društva i šire metastaze koji zbijaju i vide se u širenju općeg kriminaliteta i težim oblicima počinjenja kaznenih djela. Ta bolest se ne može izliječiti penalnim mjerama prema općoj populaciji već pokušajima prevencije i kirurškim rezovima usmjerenim u prvom redu prema osobama koje su zadužene i postavljene da brinu o drugima ili pak da budu čuvari. Pojednostavljeno rečeno ako npr. mlada osoba u formativnim godinama vidi da netko tko je ugledan pripadnik društva, čovjek na poziciji da odlučuje o životima tisuća drugih nekažnjeno čini zlouporabe položaja radi bogaćenja svog i svojih brojnih jataka da ga se još slavi i uzdiže u medijima, da uživa veliku podršku, da ima pod kontrolom represivni aparat, policijske obavještajne službe da bi si dakle osigurao nekažnjivost lako pada uz objašnjenje da oformi društveni svjetonazor koji bi vodio da se tako slikovito izrazim na tamnu stranu – on the dark side jel'. Bez prioritetnog fokusiranja svih tijela represivnog aparata upravo na takve padaju u vodu sve priče o genijalnoj i specijalnoj prevenciji nastojanjima prema rehabilitaciji i vraćanju na pravi put. Čini mi se da bi u budućem razvoju u ovom segmentu te materije valjalo razmisliti o više individualiziranom pristupu ovisno o procjeni dakle volje počinitelja kaznenog djela za resocijalizacijom. Objektivno postavljeni rokovi rehabilitacije kako je ovdje u prijedlogu predstavljaju efikasno rješenje no možda neće ostvarivati stup zakona u svim slučajevima. Individualizirani pristup kod rehabilitacije naravno kompliciranih zahtijeva veći angažman, ali smatram da bi daljnji razvoj ipak trebao prema tome voditi. Općenito gledajući ovako koncipiran zakon koji je sad dakle lex specialis u ovom području nađena je dobra mjera između opravdanog interesa društva da se u određenim slučajevima omogući uvid u kaznenu evidenciju radi sprječavanja počinitelja kaznenih djela da da ponovno počine ta svoja djela i zaštite prava počinitelja na rehabilitaciju nakon proteka određenih dakle zakonom propisanih rokova. Treba istaknuti da je uvaženo u članku 2. potreba da se promijeni dosadašnje određenje u pogledu pravnih posljedica osude jer je tu bilo donekle razmimoilaženja u praksi i uvažena je dakle činjenica da je određenim posebnim zakonima postala potreba da se nastupanje pravnih posljedica osude veže i uz bilo kakvu osudu za određena kaznena djela. Također treba konstatirati da novi zakon omogućava i veću pravnu sigurnost osoba za koju je nastupila rehabilitacija zakonskim propisivanjem njihovog prava na zadržavanje podataka iz kaznene evidencije te prebacivanjem odlučivanja o žalbi na rješenje kojim ministarstvo dakle odbija zahtjev za utvrđenjem da je rehabilitacija nastupila te o … /Govornik se ne razumije./… administracije sada na Upravni sud čime se osigurava i više stupnjeva sudske zaštite. Slijedom navedenog klub SDP-a će dakle podržati donošenje Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. Hvala lijepa. Završna riječ, predstavnica predlagatelja zamjenica ministra pravosuđa poštovana Sandra Artuković Kunšt. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici pa evo samo ukratko. Tu su stavljeni neki naglasci o nejasnoćama koje ako mogu još razjasniti dapače. Dakle, osnovna intencija je ono što treba imati na umu i to je u ovom zakonu kao lex specialis izričito Dakle, nitko nema pravo od građanina zahtijevati dokaze da li je osuđivan ili nije bio osuđivan. Mi moramo ovdje razlikovati uvjerenje o nekažnjavanju tzv. i ono ono što se sad još uvijek traži, dakle uvjerenje da kazneni postupak nije u tijeku kad određena osoba aplicira za nekakav natječaj. To su različiti podaci i to nije isto jel'. Ovaj zakon se odnosi na podatke iz kaznene evidencije, dakle na podatke da li je netko bio ili nije bio osuđivan te podatke može dobiti samo određeno državno tijelo i to na razini općeg podatka ako se radi o sudu, o tome da se izvršavaju kazneno-pravne sankcije itd., ono što smo pobrojali u članku 11. ili može dobiti posebno uvjerenje dakle ciljano za određenu da se ne vidi cijela količina podataka o kojima se radi. A ono što smo ovdje posebno apostrofirali je ovaj članak 14., dakle pitanje da li postoji određena kategorija kaznenih djela koja s obzirom na žrtve tih kaznenih djela zahtijeva viši stupanj zaštite. Da, to su kaznena djela djela na štetu djece i mi smo u stavku 2. odredili i propisali iznimku od ovog načela da nitko nema pravo zahtijevati podatke o osuđivanosti ili neosuđivanosti na način da ako se radi o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova koje podrazumijevaju redovite kontakte Onaj poslodavac koji takvo radno mjesto namjerava popuniti može zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima da li su ili nisu izvršena kaznena djela, odnosno utvrđena kaznena djela iz članka 13. stavak 4. dakle ona na štetu djece. Naravno da će onaj tko želi takav posao raditi trebati dati suglasnost da se takvi podaci pribave. Ako jest bio osuđen za kaznena djela na štetu djece takvu suglasnost vjerojatno uopće neće ni dati pa će to već u preventivi biti odredba koja će raščistiti mogućnost da se takve osobe zapošljavaju na poslovima u kojima mogu doći u kontakt sa djecom. ova je iznimka opravdana višim ciljem i interesom zaštite najranjivijih skupina. Mi smo ovdje govorili, odnosno dobili prigovor o eventualnoj neusklađenosti sa Zakonom o odgovornosti pravnih osoba. Mislim da valja uočiti i razlikovati da dostavljanje posebnog uvjerenja sa podacima iz ovog zakona predstavlja obavezu ministarstva, a ovaj Zakon o odgovornosti pravnih osoba propisuje obvezu suda da u onom trenutku kad izrekne nepravomoćnu i pravomoćnu presudu dostavi nadležnom registru podatke o takvoj presudi. Dakle, ministarstvo i sud nije isto jel'. I ono što smo govorili podaci o predmetima koji su u tijeku za određene osobe nisu u cijelosti umreženi, mi smo toga jako dobro svjesni. Na umrežavanju potpunom se radi, ali nije istina da nisu umreženi. Dakle, dio dio i glavnina podataka je sad na razini umreženosti, oni podaci koji nisu umreženi dakle za slučaj da se određeni kazneni postupak vodi na sudu koji nije sud prebivalište stranke taj sud koji ga vodi dužan je sudu prebivališta dostaviti podatak o tome. Mi ćemo uskoro izvršiti i umrežavanja za sve ove sudove koji sada vode postupke u tijeku. No to stvarno nije predmet ovoga zakona. Isto tako predmet ovog zakona nisu posebne mjere u odnosu na počinitelje kaznenih djela na štetu djece. Mi smo svakako za psihosocijalne tretmane i druge oblike zaštite počinitelja počinitelja ne bi li rehabilitacija bila potpuna ali to nije predmet ovoga zakona. Hvala vam. gospođo zamjenice ministra mi jako dobro razlikujemo potvrdu o tome da se ne vodi kazneni postupak i potvrdu iz kaznene evidencije, jasno nam je što je rečeno. Ja sam u svom izlaganju komentirala samo situaciju da je nizom zakona kao uvjet za zapošljavanje predviđeno da osoba građanin donese potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Ono što sam rekla u ovakvom stanju stvari faktičnom je to zakonom propisano, a da taj zakon zapravo kako bih rekla to je beskorisno jer može biti potpuno neistinito. A i u odnosu na ovaj Zakon o odgovornosti pravnih osoba ono što sam govorila dakle nije važno tko kome dostavlja ili kako dostavlja, kada dostavlja sud kada dostavlja ministarstvo. Ono što treba biti cilj i stipulacijom zakonskim odredbama nastojimo da to i bude dakle cilj mora biti da u svakoj evidenciji bilo u trgovačkom sudu za trgovačka društva bilo u registru udruga koje se pri tijelima uprave vode za udruge, bilo tamo gdje se vodi registar ustanova, registar obrtnika. Ukoliko je izrečena sigurnosna sigurnosna mjera bilo pravnoj osobi bilo fizičkoj osobi ili odgovornoj osobi da to u registru mora pisati. da u odnosu na pravne osobe će to biti obligatorno da sud dostavi bilo ministarstvu, a ministarstvo iz kaznene evidencije dalje dakle trebalo bi postati obvezujuće da bilo sud bilo ministarstvo izrečene i izvršne sigurnosne mjere dovodi registrima koje vode podatke bilo o ustanovama, trgovačkim društvima ili obrtnicima. Hvala lijepa. Da li zamjenica ministra? Ne. Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti za glasovanje.